Има кворум, откривам заседанието.

С писмо вх. № НС-02-10 от 10 февруари 2021 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 10 февруари 2021 г.,

НС-10-32 от 10.02.2021 г. от Централната избирателна комисия е постъпило заявление от кандидата за народен представител Атанас Андонов Бояджиев, с което заявява, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител в 44-ото Народно събрание от листата на партия ГЕРБ и трети изборен район – София. Съгласно чл. 255, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс съгласието на кандидата да бъде регистриран е абсолютна предпоставка за регистрацията му от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет, а след произвеждане на изборите – за обявяването му за избран за народен представител. Когато кандидат за народен представител подаде заявление до Централната избирателна комисия, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител, следва да се тълкува, че по същество е налице оттегляне на съгласието на кандидата, дадено чрез заявлението по чл. 255, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс. Адресираното до ЦИК изявление, съдържащо нежелание на кандидата да бъде обявен за избран за народен представител, препятства възможността ЦИК да стори това поради липсата на правната предпоставка, изразяваща съгласието му за регистрация, съответно обявяването му за народен представител. Налице е по същество изявление за отказ от страна на кандидата да бъде обявен за избран, който обвързва ЦИК и прави невъзможно вземане на решение по реда на чл. 302 от Изборния кодекс спрямо този кандидат. От изложеното следва, че въз основа на подаденото заявление от кандидата за народен представител Атанас Андонов Бояджиев следва да бъде заличен от листата на партия ГЕРБ поради оттегляне

Централната избирателна комисия РЕШИ: Заличава от листата на партия ГЕРБ кандидата за народен представител Атанас Андонов Бояджиев от Двадесет и трети изборен район – София, на произведените избори за народни представители на 26 март 2017 г. Обявява Павел Михайлов Савов, ЕГН…, за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия ГЕРБ в Двадесет и трети изборен район – София.“ Моля, поканете господин Савов в залата, за да положи клетва.

да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“ (Ръкопляскания.)

Заповядайте за процедура, господин Иванов.

за съкращаване на срока на изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух и да направя нова процедура за съкращаване на срока вече с четири дни на същия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, и преди това поименна проверка. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Иванов. Моля да ми дадете списъците.

Колеги, спираме дотук, имаме кворум. Продължаваме със заседанието. Първо ще Ви запозная с няколко съобщения. Прощавайте! Благодаря Ви, господин Свиленски. Моля, режим на гласуване.

131 народни представители: за 92, против 7, въздържали се 32. Предложението е прието. на Народното събрание съобщавам на народните представители, че на 10 февруари 2021 г. е постъпил Указ № 41 на Президента на Република България по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 29 януари 2021 г. Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по правни въпроси да докладва пред народните представители указа на президента и мотивите към него. за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с неговия екипаж от Министерството на отбраната на Азербайджан. Разрешението е в сила за периода от 10 до 16 февруари 2021 г. за два полета с цел превоз на товари, радиолокационно оборудване от Чешката Република за Азербайджан. (Шум.) Много е шумно, колеги, моля Ви! Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствие с международни санкционни режими, задължителни за Република България, решението за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата страна след положително становище от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и Министерството на външните работи.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Моля на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да подложите на гласуване допуск в пленарната зала на госпожа Мариета Немска – директор на дирекция „Икономическа и социална политика“

на 20 януари 2021 г., приет на първо гласуване на 29 януари 2021 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите“.“ Комисията подкрепа текста на вносителя за наименованието на Закона.

ал. 4: „(4) Концесия за строителство или концесия за услуги, при която строителството или услугите са предназначени за извършване на една от дейностите, посочени в приложение № 2, наричани по-нататък „секторни дейности“, е секторна концесия.“ 4. Досегашната

Заповядайте по същество. ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Председател, уважаеми колеги! Мислил съм кои са най-престъпните закони по времето на прехода. Във всички случаи Законът, който обсъждаме с това заглавие, е в Топ 5 на най-противоконституционните, престъпни, лоши и грабителски закони. Концесиите са колониален инструмент за ограбването на България. Ние от Атака винаги сме говорили за това, давали сме примери, изнасяли сме безброй факти и в тази зала, и по нашата телевизия, и пред нашите избиратели. И днес, вместо да гласуваме Законопроект – това да беше заглавието – за отмяна на Закона за концесиите, ние гласуваме Законопроект, с който правим Законопроекта още по-лош, и още по-противоконституционен, уважаеми колеги. Защо този законопроект е лош? Този законопроект е лош, защото оставя с него концесиите да имат срок за подземни богатства, 50 години. С триста зора този срок беше намален от 60 – беше първоначалното предложение, противопоставихме се, но все пак това е един човешки живот. Този законопроект е лош. Той отпраща към Закона за подземните богатства. Ще кажете: там е уредена конкретно тази материя. Но тези два законопроекта са абсолютно свързани, касае се за концесии, по които България получава по-малко от 2% концесионна такса, забележете! В страните от Централна Африка този процент е най-малко 30 – 40%. Борисов беше особено горд, че в едно негово управление вдигна процента с няколко десети и от един процент и нещо този процент стана близо 2, но пак отново под 2%. По най-скромни изчисления на либерални икономисти, от страната се изнасят годишно между 9 и 11 тона злато, и това вече десетилетия наред. Тези неща ние ги говорим от десетилетия – от 2005 г., откакто сме на политическата сцена, но управляващите нехаят. Тези неща, които говоря в момента, са вкарани в Плана „Сидеров“ подробно и представляват съществена част от този план. И ние заявяваме, че когато „Атака“ дойде на власт, а това ще се случи, защото всичко, което в тази зала сме казвали, е ставало дали сега или по-късно. Един от първите закони, които ние ще отменим, е точно Закона за концесиите, защото не може с тези изменения в момента, които ние правим, да вкарваме тази материя и тази възможност в сферата на отбраната, в сферата на сигурността, забележете това. Не могат да се дават по места на партийни кметове и да им се разширяват правомощията, както това е заложено в този закон. Не може да продължи ограбването на подземните богатства чрез „Софийска вода“ скандална тема, която е дискутирана безброй пъти в българското общество и до този момент нищо. Увековечава се и се продължава това издевателство над софиянци. Забележете, това, което се прави с разширяването на възможността за концесиониране в сферата на отбраната, се прави със следната цел: десетилетия вече след Тройната коалиция не могат да бъдат извадени и изкарани кадрите на ДПС от Министерството на земеделието. И тук правя тази аналогия: разставени са кадри на ВМРО в Министерството на отбраната и те ще имат възможността оттук нататък безпрепятствено да концесионират, те ще имат възможността безпрепятствено да създадат огромни полета и възможности за корупция и ограбване на българския народ чрез така нареченото концесиониране. Времето, господин Шопов. ПАВЕЛ ШОПОВ: Аз ще завърша с това. Уважаема госпожо Председател, правя процедурно предложение Законът да бъде отложен.

Господин Шопов, застрашавате колегите около себе си, като не носите маска.

Гласували 124 народни представители: за 27, против 74, въздържали се 23. Предложението не е прието. се 23. Предложението не е прието. Продължаваме с гласуване на текста на вносителя за наименованието на Закона; текста на вносителя за параграфи 1, 2, 3; и редакцията на § 4 по Доклада на Комисията. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12: „§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създават се нови ал. 1 и 2: „(1) Възлагащи органи са държавните, регионалните или местните органи, публичноправните организации, както и обединения от един или повече такива органи и/или от една или повече такива публичноправни организации. (2) Възложители са лицата, които извършват секторни дейности и възлагат концесия за някоя от тях и са възлагащ орган или публично предприятие, или друго лице, което извършва дейност въз основа на специално или изключително

по концесионния договор. Правомощията на концедент се изпълняват от министър или кмет на община.“ 3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея се създава изречение второ: „За определени действия, свързани с възлагането или изпълнението на концесията, концедентът може да възложи правомощията си на определено от него длъжностно лице или на друг възлагащ орган или възложител.“ 6. Досегашната ал. 6 става ал. 8.“ Предложение на народния представител Анна Александрова по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 13: „§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал.

„Чл. 26а. (1) Не е възложител по смисъла на този закон лице, на което е предоставено специално или изключително право чрез процедура по ал. 2, при която е била осигурена достатъчна публичност, и предоставянето на това право се е основавало на обективни критерии. (2) Алинея 1 се прилага за процедура, която е проведена: 1. по реда на този закон или на Закона за подземните богатства, или на Закона за обществените поръчки; 2. съгласно правни актове на Европейския съюз по приложение № 2а.“

в случаите по т. 7 кандидатът или участникът е представил доказателства, че не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни концесията съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.“ Предложение на народния представител Анна Александрова по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 32: „§ 32. В чл. 61 ал. 5 се отменя.“

протокол“. 3. Създава се ал. 5: „(5) Когато с този закон е предвидено прилагане на протокол на комисията към уведомление до кандидатите или до участниците, същият се предоставя в заверено от член на комисията копие, в което е заличена защитената със закон информация, чувствителната информация, както и информацията, определена като поверителна, и е посочено основанието

чл. 115а и 115б: Раздел Ха Изменение на поредността на критериите за възлагане Чл. 115а. (1) Концедентът може да измени поредността на критериите за възлагане според значимостта им, съответно –относителната тежест на критериите, когато някоя от офертите съдържа предложение, съдържащо иновации с изключително високо равнище на функционално

провеждане на нова процедура за определяне на концесионер при открита процедура; 2. решение за отправяне на покана за подаване на нови оферти при състезателна процедура с договаряне и при състезателен диалог. (3) Изменението на поредността на критериите според значимостта им не трябва да води до дискриминация. Чл. 1156. (1) С решението за отправяне на покана

срок за подаване на новите оферти, който не може да бъде по кратък от 22 дни. (2) С решението по ал. 1 може да се измени и методиката за оценка на офертите, ако това се налага от изменената поредност на критериите за възлагане. (3) Поканата за подаване на нови оферти заедно с решението по ал. 1 се изпраща до всички участници, които са подали оферти в процедурата“.“

установи, че трябва да измени поредността на критериите за възлагане според значимостта им, съответно относителната тежест на критериите – в случаите по чл. 115а, ал. 1.“ 2. В ал. 2 думите „и процедурата е проведена съгласно изискванията на концесия без трансграничен интерес“ се заличават.“

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37, които стават съответно параграфи 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40;

срокът за откриване на партида на концесията е до три работни дни от изпращане на обявлението за възложена концесия за публикуване в „Държавен вестник“. За концесия над европейския праг срокът за откриване на партида на концесията е до три работни дни след получаване от Службата за публикации на Европейския съюз на съобщение за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз, но не по-рано от 48 часа от потвърждението за получаване на обявлението от Службата за публикации на

става § 61. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 62. Предложение на народния представител Анна Александрова по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат нови

По § 63 има предложение на народния представител Анна Александрова по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 63, който става § 70: „§ 70. § 70: „§ 70. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В § 1: а) създава се нова т. 1: „1. „Доминиращо влияние“ е влияние, упражнявано от възлагащ орган спрямо публично предприятие или от възложител спрямо свързано предприятие, или от съвместно предприятие на възложители, създадено с цел да извършва само секторни дейности, и в) може да назначи повече от половината от членовете на административния, б) досегашната т. 1 става т. 2; в) създава се нова т. 3: „3. „Електронна фактура“ е фактура, която е издадена, предоставена и получена в структуриран електронен формат, който позволява автоматичното ѝ електронно обработване.“; г) досегашните т. 2 – 6 стават съответно т. съответно т. 4 – 8; д) създава се нова т. 9: „9. „Изключително право“ е право, предоставено от компетентен орган със съвместим с разпоредбите на Договора за Европейския съюз и с Договора за функционирането на Европейския съюз закон, подзаконов нормативен акт или влязъл в сила административен акт, резултат на което упражняването нa дадена секторна дейност е ограничено до един икономически оператор и с което съществено се засяга възможността нa други икономически оператори дa извършват такава дейност.“; е) досегашната т. 7 става т. 10; ж) създава се нова т. 11: „11. Концесия в областите отбрана и сигурност е концесия, която се възлага за: а) доставка на военно оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за такова оборудване; б) доставка на чувствително оборудване, включително на части, компоненти

изпитване, извеждане от употреба и обезвреждане; г) строителство и услуги за специфични военни цели или за чувствително строителство или за чувствителни услуги. „Военно оборудване“ означава оборудване, специално проектирано или адаптирано за военни цели и предназначено за използване като оръжие, боеприпаси или материал с военно предназначение. „Чувствително оборудване“, „чувствително строителство“ и „чувствителни услуги“ са съответно оборудване, строителство и услуги за целите на сигурността, които включват, изискват и/или съдържат класифицирана информация. „Класифицирана информация“ е всяка информация или материал, независимо от формата, естеството или начина на предаване, за които е определено ниво на класификация

и) създава се нова т. 13: „13. „Местни органи“ са всички органи на административните единици, попадащи в класификацията NUTS 3, и по-малките административни единици съгласно Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май

дa упражняват пряко или непряко доминиращо влияние поради собствеността или финансовото си участие в него, или поради правилата, които го уреждат.“; м) създава се т. 21: „21. „Публичноправна организация“ е юридическо лице, което отговаря на следните условия: а) създадено е с конкретната цел да задоволява нужди от общ интерес, които нямат промишлен или търговски характер; б) финансира се с повече от 50 на сто от държавни, регионални или местни органи или от други публичноправни организации, или е обект на управленски контрол от страна на такива органи или организации, или има административен, управителен или надзорен орган, повечето от половината от членовете на който са назначени от такива органи или организации. Нуждите от общ интерес имат промишлен или търговски характер, когато юридическото лице действа в нормални пазарни условия, стреми се да реализира печалба и понася загубите от извършване на дейността си.“; н) създава се т. 22:

и 26: „24. „Свързано предприятие“ е предприятие, чиито годишни отчети са консолидирани с тези на възложителя в съответствие със Закона за счетоводството, или всяко предприятие, което: а) може да е пряко или непряко под доминиращото влияние от страна на възложителя, или б) може да упражнява доминиращо влияние върху възложителя, или в) заедно с възложителя попада под доминиращото влияние на друго предприятие поради собственост, финансово участие или правилата, които се прилагат към него. 25. „Синтаксис“ е машинно четим език или диалект, който се използва за представяне на елементите на данните, съдържащи се в електронната фактура. 26. „Специално право“ е право, предоставено от компетентен орган със съвместим с разпоредбите на Договора за Европейския съюз и с Договора Договора за функционирането на Европейския съюз закон, подзаконов нормативен акт или влязъл в сила административен акт, в резултат на което упражняването нa дадена секторна дейност е ограничено до двама или повече икономически оператори и с което съществено се засяга възможността нa други икономически оператори дa извършват такава дейност.“;

Наименованието се изменя така: „Концесии за строителство и концесии за услуги, за които не се прилага този закон“. 2. В раздел I: а) точка 1 се изменя така: „1. Концесии, възложени от възлагащ орган, включително когато извършва секторна дейност, на икономически оператор въз основа на изключително право, което е предоставено в съответствие с правилата за достъп до пазара, определени от Договора за функционирането на Европейския съюз, и от правни актове на Европейския съюз, определящи общи правила за достъп до пазара, приложими за секторните дейности.“; б) в т. 2 думата „Договори“ се заменя с „Концесии“;

информация, чието разгласяване тя счита за противоречащо на нейните основни интереси в областта на сигурността или при които възлагането и изпълнението на концесията са обявени за секретни или трябва да се придружават от специални мерки за сигурност съгласно действащото законодателство, при условие че Република България е установила, че съответните основни интереси не могат да бъдат гарантирани

точка 8 се изменя така: „8. Концесии, които, независимо от предмета им, се възлагат от възлагащ орган, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, за което са налице едновременно следните условия: а) възлагащият орган сам, или съвместно с един или повече други възлагащи органи, включително които извършват секторна дейност, упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този,

контролирани от него; когато контролът по буква „а“ се упражнява от възлагащия орган съвместно с един или повече други възлагащи органи, дейността на юридическото лице е формирана от изпълнението на дейности, възложени от контролиращите възлагащи органи или от други юридически лица, контролирани от тях; контролирани от тях; в) в юридическото лице няма пряко частно капиталово участие; по изключение се допуска пряко частно капиталово участие, когато такова се изисква от разпоредби на националното законодателство в съответствие с Договора за Европейския съюз и с Договора за функциониране на Европейския съюз и то не е свързано с контролни или блокиращи правомощия, и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото

т. 1 и 2: „1. В случаите по т. 1 от Раздел І, когато правните актове на Европейския съюз, определящи общи правила за достъп до пазара за определена секторна дейност, не предвиждат специални задължения относно прозрачността, при възлагане на концесия над европейския праг възложителят прилага съответно чл. 124, ал. 1 и 2. и 2. 2. В случаите по т. 4, буква „б“ от Раздел І критериите и редът за определяне наличието на основни интереси, свързани със сигурността на страната, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за концесия в областите отбрана и сигурност, се определят съответно при условията и по реда на наредбата по чл. 13, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.“; б) досегашната т. 1 възлагащият орган упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена, когато има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това юридическо лице; такъв контрол може да бъде упражняван и от друго юридическо лице, което е контролирано по същия начин от възлагащия орган; б) възлагащите органи упражняват върху дадено юридическо лице съвместен контрол, когато са изпълнени едновременно следните условия: управителните и контролните органи на юридическото лице се състоят от представители на всички участващи в контрола възлагащи органи, като отделните представители могат да представляват няколко или всички възлагащите органи могат съвместно да упражняват решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на юридическото лице; вв) юридическото лице няма интереси, които са в противоречие с интересите на контролиращите възлагащи органи. в) досегашните т. 2 – 4 стават съответно т. 4 – 6.“

предложение на народния представител Христо Гаджев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 67, който става § 75: „§ 75. В останалите текстове на Закона думите „без трансграничен интерес“, „с трансграничен интерес“ се заменят съответно с „под европейския праг“, „над европейския праг“. „Преходни и заключителни разпоредби.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става § 76.

Сега ще изчета параграфите, които трябва да гласуваме. Подлагам на гласуване: редакцията на § 26, който става § 49;

текста на вносителя за § 51, който става § 54, като в ал. 2, изречение второ се заличава, тъй като е отразено на систематичното му място в нова т. 3 в Допълнителните разпоредби; текста на вносителя за § 52, който става § създаденият нов § 56; текста на вносителя за параграфи 53, 54, 55, 56, 57 и 58, които стават съответно параграфи от 57 до 62 включително; 62 включително; създават се нови параграфи 63, 64 и 65; текста на вносителя за § 59, който става § 66; текста на вносителя за параграфи 60, 61 и 62, които стават параграфи 67, 68 и 69;

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моля на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да подложите на гласуване допуск в пленарната зала на господин Димитър

Гласували 84 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 4. Предложението е прието. Моля, господин Кюмюрджиев и госпожа Минчева да заемат местата си в залата. Моля, продължете по Доклада. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 102-01-8, внесен от Министерския съвет на 29 януари 2021 г., приет на първо гласуване на 5 февруари 2021 г.“ „Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 думите „злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“ се заменят с „нелоялни търговски практики между стопански субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти“. 2. Създава се ал. 4: 2. Създава се ал. 4: „(4) Този закон урежда правомощията на Комисията за защита на конкуренцията като компетентен орган по чл. 3, т. 6 от Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 345/1 от 27 декември 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/2394“, при заблуждаваща реклама и неразрешена сравнителна реклама по чл. 32 от Закона.“ По § 2 има предложение от народния представител Анна Александрова и група народни представители: Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. § 2: „§ 2. В чл. 2, ал. 1 се създава т. 5: „5. физически и юридически лица, групи от физически или юридически лица или публични органи, които при покупката на селскостопански и хранителни продукти упражняват нелоялни търговски практики в отношенията с доставчиците във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти, когато доставчикът и/или купувачът са установени на територията на Европейския съюз.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 думите „Общностното право“ се заменят с „правото на Европейския съюз“. 2. Създава се ал. 3: „(3) Комисията упражнява правомощията си по този закон без право на намеса и даване на инструкции в работата ѝ от страна на всички органи на държавната власт, включително органи на изпълнителната власт, на местното самоуправление или частноправни субекти, като това не засяга спазването на приетите от Народното събрание на Република България и от Министерския съвет стратегии, програми и планове за развитие на съответните сектори на икономиката.“

Откривам разискванията по параграфи от 1 до 4. Има ли изказвания? Господин Зарков, заповядайте.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

Въпросът има принципен и конкретен аспект. Член 3 от Закона оповестява, че Комисията е независим, специализиран държавен орган – наблягам на независим. Член 4 определя мандатите. Те са един до друг, уважаеми дами и господа, защото мандатите имат пряко отношение до това дали един орган е независим. Те трябва да гарантират, че избраният орган няма да бъде подвластен на политическо влияние, а ще може да функционира в определения от това срок, който пък може да бъде предсрочно прекратен само според специфични условия. В българската практика, в практиката на това народно събрание,

През 2011 г. пак се връщат на седем членове за пет години. През 2015 г. си остават седем членове за пет години, но се добавя, че не могат да бъдат избирани втори път – не могат да бъдат преизбирани. Тази забрана за преизбиране Ви кара днес да удължите мандата де юре на изтичащата комисия с две години. Начинът, по който работите с мандатите, очевидно е награда или наказание за послушните или непослушните регулаторни органи и цялата идея за независимост Вие просто я потъпквате. няма никакъв спор, че не става дума за наказание, а за награда на сегашния състав на Комисията – награда, бих казал, за цялостно творчество. Да видим за какво точно, и питам вносителите, за какво точно награждавате Комисията за защита на конкуренцията в сегашния състав? За работата ѝ по пазара на горивата ли, за решенията им в областта на енергетиката ли, за прозрачността при отказите, съответно позволенията за придобиване на медии ли, за практиката в областта на обществената поръчка, където ролята на КЗК е решаваща – за това ли ги награждавате, или за зрелищната им намеса на пазара на детски играчки, нахлувайки в магазин, пълен с кукли, все едно вътре се укрива Бин Ладен, няколко дни след като собственикът на магазина си е позволил публично да подкрепи антиправителствения протест – за това ли е наградата? го да говори!“) Това е абсолютно по текста. Уважаеми дами и господа, казвам го в заключение, тъй като виждам, че и председателят е нетърпелив, този законопроект се вписва чудесно в политиката на мнозинството за разграждане на идеята за меритокрация, съгласно която всеки расте в кариерата спрямо компетентността и почтеността си, без оглед на други параметри, в това число политическите му пристрастия. Тази идея беше заменена от Вас със система на обратна селекция, според която първи и единствен критерий за дълголетие по върховете на властта се явява верността към управляващите. С течение на времето, а изминаха вече 10 години, това води задължително до отпадане на професионалистите, които по дефиниция лесно могат да си намерят други работи, защото имат компетенции, и замесването им с тези, които бяха наречени нарицателно от обществото „калинки“.

на пеперудата, в българския му вариант става ефект на калинката. Според този ефект малко пърхане с крилцата на дадено насекомо някъде, прави разрушителни бури другаде. В българския му вариант малък кариерен бонус тук, още годинка мандат там, предизвиква срутването на авторитети, на институции и в крайна сметка на самата идея за държавност. Ако гласувате този текст, ако не подкрепите

сега, това е поредното доказателство за абсолютната арогантност и неразбирането, че вятърът, който ще породите, ще бъде разрушителен, но този път за Вас.

Има ли реплики по изказването на народния представител Зарков? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията по параграфи от 1 до 4.

§ 5: „§ 5. В чл. 5 се създава ал. 7: „(7) Правомощията на членовете на комисията не могат да бъдат прекратени на основания, свързани с точното изпълнение на техните задължения или упражняването на техните правомощия при прилагането на чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.“ съюз.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6. По § 7 е постъпило предложение на народния представител Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7: „§ 7.

при заблуждаваща реклама и неразрешена сравнителна реклама и с Европейската комисия и националните правоприлагащи органи по Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти (ОВ, L 111/59 от 25 април 2019 г.), наричана по-нататък „Директива (ЕС) 2. Създава се ал. 2: „(2) Комисията упражнява своите правомощия по този закон и прилага чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз в съответствие с правото на Европейския съюз и при спазването на неговите общи принципи и тези на Хартата на основните права на Европейския съюз.“

упражняват своите правомощия, съответно изпълняват своите задължения, безпристрастно и в интерес на ефективното прилагане на този закон и на чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.“ 2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно ал. 2 и 3. 3. Създава се ал. 4: „(4) В едногодишен срок от датата на прекратяването на правомощията им или на служебното им правоотношение членовете на комисията и служителите в администрацията ѝ не могат да участват във висящи производства по този закон, образувани по време на изпълнение на техните правомощия или задължения, в качеството им на упълномощени представители на предприятия, нито да бъдат консултанти по неприключили производства по закона, като в противен случай това ще се счита за конфликт на интереси с предходните функции, които са изпълнявали.“ По § 9 има постъпило предложение от народния представител Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

и на компетентен орган по чл. 3, т. 6 от Регламент (ЕС) 2017/2394.“ По § 10 има предложение от народните представители Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става §11: § 11. В чл. 13 се създава ал. 5: „(5) При разработване на бюджетната прогноза за съответната година комисията планира в своя бюджет разходи, които позволяват тя да проведе по всяко време разследване за евентуални нарушения на чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, на нарушения по Регламент (ЕС) 2017/2394 при заблуждаваща и неразрешена сравнителна реклама и по глава седма „б“, както и да осъществява ефективно сътрудничество в рамките на Европейската мрежа по конкуренция с оглед на взаимодействието, предвидено в глава единадесета на закона, с Европейската комисия и компетентните национални органи по Регламент (ЕС) 2017/2394 при заблуждаваща реклама и неразрешена сравнителна реклама и с Европейската комисия и националните правоприлагащи органи по Директива (ЕС) 2019/633.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13. Параграф 13. Текст на вносител. Предложение от народните представители Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 14: § 14. § 14: § 14. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения: „1. Заглавието се изменя така: „Оценка и разрешение за Концентрация“. 2. Създават се нови ал. нови ал. 1 и 2: „(1) Концентрация, подлежаща на уведомяване съгласно чл. 24, ал. 1, се оценява, за да се определи ефектът ѝ върху конкуренцията на съответния пазар. (2) При оценката на концентрацията комисията държи сметка за необходимостта от поддържане и развитие на конкуренцията на съответния пазар, като се вземат предвид обстоятелства като структура на съответните пазари и на действителната и потенциалната конкуренция между предприятията, намиращи се във и извън рамките на Европейския съюз, съответно Република България, положението на предприятията на съответните пазари преди и след концентрацията, икономическата и финансовата сила на участниците в концентрацията, наличието на сила на купувача, възможни алтернативи за избор на доставчици и клиенти, техния достъп до доставки или до пазари, технически и икономически прогрес, осигуряващ ползи за потребителите в резултат на концентрацията, тенденциите в търсенето и предлагането на съответните стоки и услуги, интересите на потребителите, правни, административни, икономически или други бариери за навлизане на съответните пазари, както и други относими към конкретния случай обстоятелства.“ 3. Създава се ал. 3: ал. 3: „(3) При създаването на съвместно предприятие по смисъла на чл. 22, ал. 2 се оценява дали концентрацията има за цел или резултат координиране на конкурентното поведение на предприятия, които остават независими.“ 4. Досегашната ал. 1 става ал. 4 и се изменя така: „(4) Комисията разрешава концентрацията, ако тя не води до съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на съответния пазар, особено в резултат на създаване или засилване на господстващо положение.“ 5. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и в нея думите „установява или засилва“ се заменят с „води до съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на съответния пазар, особено в резултат на установяване или засилване на“.“

храни“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ, L 343/1

на Регламент (ЕС) № 2017/2394, са нарушения в рамките на Европейския съюз, широко разпространени нарушения или широко разпространени нарушения със съюзно

14“. 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Забраняват се продажбите на стоки или предлагането на услуги на вътрешния пазар в значителни количества за продължителен период от време на цени, по-ниски от разходите за производството и реализацията на стоките, съответно от разходите за реализацията на услугите, с цел нелоялно привличане на клиенти.“

§ 18 по вносител. Гласували 111 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 28. Гореподложените на гласуване параграфи са приети.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

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Абсолютни забрани Чл. 37б. (1) Забранени са нелоялни търговски практики в отношенията между купувачите и доставчиците във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти, като: 1. плащане от купувач на доставчик: а) по-късно от 30 дни след изтичането на договорения срок за доставка, в който доставките са направени, или по-късно от 30 дни след датата на определяне на платимата сума за този период на доставка, в зависимост от по-късната дата по договори за редовна доставка на нетрайни селскостопански и хранителни продукти и други селскостопански и хранителни продукти; б) по-късно от 30 дни след датата на доставка или по-късно от 30 дни след датата на определяне на платимата сума, считано от по-късната дата – по договори, които не предвиждат условия за редовна доставка на нетрайни селскостопански и хранителни продукти и на други селскостопански и хранителни продукти; 2. отказ на купувача от поръчки за нетрайни селскостопански и хранителни продукти с по-малко от 30 дни предизвестие, така че да не може основателно да се очаква доставчикът да намери друг начин за търговска реализация или за употреба на тези продукти; 3. едностранна промяна от купувача на условия по договора за доставка, свързани с честотата, метода, мястото, времето или обема на доставката или снабдяването, стандартите за качество, условията на плащане или цените, срока, както и по отношение на предоставянето на услугите, посочени в чл. 37в; 4. искане в чл. 37в; 4. искане на купувача от доставчика на плащания, които не са свързани с продажбата на селскостопански и хранителни продукти на доставчика; 5. искане от купувач за плащане от доставчика при влошаване на качеството, бракуване и/или липси на селскостопански и хранителни продукти, които са настъпили в помещенията на купувача или след или след като собствеността е прехвърлена на купувача, когато това не се дължи на причини, за които доставчикът носи отговорност; 6. отказ от купувач да потвърди в писмен вид условията по договора, за които доставчикът е поискал писмено потвърждение, с изключение на случаите, когато договорът за доставка се отнася за доставянето на продукти от член на организация на производителите, включително кооперация, на организацията на производителите, в която доставчикът членува, ако устройственият акт на тази организация на производителите или правилата и решенията, установени в устройствения акт или произтичащи от него, съдържат разпоредби с действие, сходно с действието на условията по договора за доставка; доставка; 7. неправомерно придобиване, използване или разкриване от купувача на търговска тайна на доставчика по смисъла на Закона на защита на търговската тайна; 8. предупреждаване от купувача за предприемане на ответни търговски действия срещу доставчика или предприемането на такива действия, ако доставчикът упражнява своите договорни или законни права, включително като подава жалба или сътрудничи в проучване по реда на настоящата глава; 9. искане от купувача към доставчика за компенсация за разходите по разглеждане на жалби на клиенти, свързани с продажбата на продуктите на доставчика, въпреки че не е налице основание за ангажиране на отговорността на доставчика; 10. забрана или ограничаване от купувача на доставчика по договора да предлага или да закупува стоки или услуги на или от трети лица; 11. забрана, ограничаване или налагане на санкции от купувача на доставчика по договора за предоставяне на същите или по-добри търговски условия на трети лица; лица; 12. едностранно и неоснователно прекратяване на договора от купувача или прекратяване без предизвестие в разумен срок, достатъчен за доставчика да покрие инвестиционните си разходи и с оглед на предишните търговски отношения на страните по договора. (2) За целите на сроковете за плащане договорените срокове за доставка по ал. 1, т. 1, буква „а“ във всеки случай са не по-дълги от един месец. (3) В случаите по ал. 1, т. 1 за дата на определяне на платимата сума се приема датата на издаване на фактурата или датата на получаването ѝ от купувача. Когато платимата сума се определя от купувача, сроковете за плащане, посочени в ал. 1, т. 1, буква „а“, започват да текат от изтичането на договорения срок за доставка, в който доставките са направени, а сроковете за плащане по ал. 1, т. 1, буква „б“ започват да текат от датата на доставката. Условни забрани Чл. 37в. (1) Забранени за прилагане са търговски практики, освен когато те са предварително договорени между страните с ясни и недвусмислени условия в договора за доставка на селскостопански и хранителни продукти или в последващо споразумение между доставчика и купувача, като: 1. непродадени продукти, без той да е заплатил за тях и/или за изхвърлянето им; 2. заплащане от доставчика на купувача като условие за складирането, излагането или включването в продуктовата продуктовата гама на негови продукти или предлагането на пазара на такива; 3. искане от купувача за заплащане от доставчика на всички или част от разходите за намалени цени на селскостопански и хранителни продукти, продавани от купувача в рамките на промоция, освен ако преди промоцията, която се прави по инициатива на купувача, купувачът уточни срока на промоцията и очакваните количества селскостопански и хранителни продукти, които ще бъдат поръчани по намалени цени; 4. искане от искане от купувача за заплащане от доставчика на рекламни дейности на купувача; 5. искане от купувача за заплащане от доставчика за маркетингови дейности на купувача; 6. заплащане от доставчика на купувача за оборудване и/или поддържане на помещения, използвани за продажбата на продуктите; 7. искане от купувача за заплащане от доставчика на транспортни и/или логистични разходи; 8. искане от купувача за намаление на цените на продуктите със задна дата пряко или чрез прилагане на необосновани отстъпки, бонуси и такси или предоставяни услуги. (2) Когато купувачът изисква заплащане в случаите по ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, той представя на доставчика по негово искане разчет в писмен вид за плащанията за единица стока или общия размер на плащанията в зависимост от случая. В случаите по ал. 1, т. 2, 4, 5, 6 5, 6 и 7 купувачът представя в писмен вид и разчет за разходите на доставчика, както и информация за това на какво се основава този разчет. Обхват на забраните за нелоялни търговски практики Чл. 37г. 37г. (1) Забраните по чл. 37б и 37в се прилагат по отношение на нелоялни търговски практики, свързани с продажбата на селскостопански и хранителни продукти от: 1. доставчик, който има годишен оборот, не по-голям от 3 911 000 лв., на купувач, който има годишен оборот, по-голям от 3 911 000 лв.;

с чл. 4, 4б и 4г от Закона за малките и средните предприятия, включително съгласно дефинициите за независимо предприятие, за предприятия партньори и свързани предприятия и други приложими разпоредби, свързани с годишния оборот

последиците от просрочени плащания и средствата за правна защита, предвидени в чл. 303а и 309а от Търговския закон; 2. договаряне между купувач и доставчик на клауза за споделяне на стойността по смисъла на чл. 172а от Регламент (ЕС) № 1308/2013

за плащане по чл. 3, ал. 6 от Закона за лечебните заведения; 3. по договори между доставчици на грозде или гроздова мъст за производство на вино и техните преки купувачи, при условие че: а) специфичните условия на плащане са включени в стандартните договори, които са обявени за задължителни съгласно чл. 164 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и че това разширяване на обхвата на стандартните договори спрямо други оператори се подновява от тази дата без значителни промени на условията на плащане в ущърб на доставчиците на грозде или гроздова мъст, и б) договорите са многогодишни или стават многогодишни. (3) Забраните по чл. 37б и 37в не се прилагат по отношение на договорите между доставчици и потребители.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нашето предложение е свързано с премахването на праговете на оборот, с което се защитават или с което се прокарват нелоялните търговски практики. Приветстваме приемането на Директивата, която е свързана именно с нелоялни търговски практики в сферата на земеделието и хранителната индустрия. Тези нелоялни търговски практики са факт от много години, но досега защитата беше ограничена или създаваше много предпоставки от законоустановените норми, които съществуваха в българското законодателство, да не се прилагат. Затова Директивата и нейното прилагане в специален раздел наистина създава условия да се защитят малките, средните, а също и големите доставчици на земеделски продукти и да се защитят техните права. Но това, което е направено и което се предлага в Законопроекта, е да има съответно прагове на оборот. Тези прагове на оборот ще доведат до ситуация, в която само част от доставчиците ще бъдат защитени. Защото, съгласете се, че тяхното установяване, тяхното налагане във времето е много разтегливо понятие. Комисията за защита на конкуренцията обяснява, че прилагането на тези прагове ще стане на база на публичната информация на отчетите на търговските дружества, но тези отчети се публикуват през месец юни на следващата година. Тоест, ако в рамките на календарната година се появи каквато и да било ситуация, в която са регистрирани нелоялни търговски практики, това означава, че те под някаква форма няма да могат да бъдат реализирани и няма да има защита именно на доставчиците, които оперират в този сектор. Второто ни притеснение е свързано с това, че прилагането на Директивата по отношение на праговете е връщане назад относно българското законодателство. действащия преди това Закон за храните бяха установени нелоялни търговски практики. Тези нелоялни търговски практики в по-голямата си част припокриват и Директивата, но там нямаше прагове прагове и съответно абсолютно всички стопански субекти, абсолютно всички доставчици бяха защитени под някаква форма. Затова нашето предложение е свързано с необходимостта тези прагове да отпаднат. Директивата е препоръчителна. От тази гледна точка много държави в Европейския съюз са се насочили към отпадане на праговете именно поради факта, че искат да бъдат защитени абсолютно всички доставчици. В законодателството на Чехия, Словакия, Швеция, а също така и Франция, прагове няма. Проблем ще има с определянето на оборота. Този проблем е свързан с факта, че всеки доставчик трябва да направи собствена оценка, собствено разследване, а това е почти невъзможно да се осъществи. Комисията ще отхвърли, каквато и да е било жалба, ако доставчикът не докаже оборот на този, за който съответно счита, че са приложени нелоялни търговски практики. В земеделието оперират много стопански субекти. Само регистрираните земеделски стопани са над 100 хиляди. Всеки един от тях, ако счита, че са нарушени неговите права досега той можеше да търси защита за нелоялни търговски практики, а сега трябва да доказва, че влиза в хипотезите, които са свързани с налагането на санкции. Освен това практиката в земеделието е договорите да бъдат сключвани в края на календарната година за следващата календарна година. Възникването на нелоялни търговски практики в този период няма да може да бъде установено, няма да може да бъде санкционирано. Ще се получи един административен хаос. Според мен поставянето на прагове ще доведе до факта, че няма да има нито едно образувано производство за нелоялни търговски практики по отношение на земеделски хранителни продукти, защото няма как да бъде доказан, няма как да бъде управляван Неслучайно по-нататък вносителите се притесняват от оборота. Санкциите, които се налагат на силните страни – разбирайте търговските вериги, не са както по Директивата – 5% от оборота, а санкциите се явяват абсолютна стойност до 300 хиляди. Това означава, че самата Комисия няма да може да усвои оборотите и хипотезите, които са посочени за защита на доставчиците, няма да могат да работят. Директивата създава условия и правила, но в нея са посочени много казуси, в които всяка държава може да приложи по-строго законодателство, ако то е съществувало преди това, или има има хипотези, при които нелоялните търговски практики са факт, действат дълго време, няма санкции. Затова контролните органи не само трябва да се самосезират, но трябва да направят всичко възможно съответно да облекчат ситуацията, в която поставят доставчиците на хранителни, на земеделски продукти. Предлагам да подкрепите нашето предложение, защото хаосът, който ще се създаде с Директивата, ще е по-лош, отколкото сега съществуващото положение. Благодаря. Реплики? Несъгласия? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Зарков.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

Целият законопроект, уважаеми дами и господа, има за цел да транспонира Директива, която представлява минимален стандарт на защита. Този стандарт на защита до голяма степен трябва да бъде изписан в тази глава по същество, а също така и процедурата, която ще позволи той да се реализира на практика. Какво се случва? Вносителят – първоначално Министерският съвет, внесе този текст като препокриваше вече установени стандарти на българското законодателство в Закона за храните, които понякога са дори отвъд на тази директива като стандарт за защита, в което няма нищо лошо. Между двете четения депутати от ГЕРБ правят предложения, които връщат назад нещата от гледна точка на защитата, но оставят този текст, който професор Бъчварова и група народни представители предлагат

че тези, които трябва да се възползват от защитата на Закона, ще бъдат практически поставени в невъзможност да го направят, тъй като не могат да добият информацията, която им е нужна, за да защитят допустимостта на своята жалба. Тези обороти, които са фиксирани като прагове и които ги има и в Директивата, като минимален стандарт за защита, тук при нас ще направят така, че всъщност тези закони, тези нововъведения ще останат само на хартия. И това беше изразено много ясно на Правна комисия, където се сблъскаха две гледни точки – от едната страна представителите на големите търговски вериги, които настояват този текст да остане, от друга страна – представителите на различните браншове, производителите и така нататък, които всъщност ще са тези, които се нуждаят от защитата и които обясняваха аргументирано и спокойно, че това просто означава, че нищо не се прави за тяхната защита. Нещо повече – отстъпва се досегашният модел, и те практически остават без защита в преговорите си с тези по-силни от тях субекти. Оставям настрана трудността да се определи годишният оборот – професор Бъчварова го спомена. От друга страна, е и фактът, че често става дума за мултинационални компании, които имат един оборот тук в България, но всъщност тяхната пазарна сила идва, като се вземат в цялост и така нататък, за да Ви кажа следното: не за пръв път Директива, която трябва да унифицира дадена защита и която е направена с мисъл да защити някого, в случая по-слабия, при транспонирането ѝ в българското законодателство, се случва точно обратното и тя намалява защитата, която досега тези хора имаха. Затова вчера се прояви разум и депутатите от ГЕРБ всъщност се върнаха към първоначалния вариант на Закона така, както беше внесен от Министерския съвет. Ключови бяха тук и намесите на депутати от „Обединени патриоти“ и други, които защитиха този по голям стандарт. Сега в залата ни остава да направим още една крачка – да подкрепим предложението на БСП, направено от Светла Бъчварова, да отпадне този текст, който ще направи приложението невъзможно и по този начин ще имаме Закон, който отговаря, покрива, отива отвъд стандарта на Директивата и действително ще свърши работата си, а именно да защити силния пред слабия, в договорните и преговорните отношения. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Зарков. Има ли реплики или отстояване на текстовете, които са предложени от Комисията? Има ли желаещи? Не виждам. Други изказвания?

Гласували 112 народни представители: за 18, против 9, въздържали се 85. Предложението не е прието.

Гласували 112 народни представители: за 18, против 9, въздържали се 85. Предложението не е прието. Отрицателен вот – господин Шопов. Господин Шопов, пак Ви виждам, че сте без маска в залата. След изказването, бъдете така добър да си поставите маската. Уважаеми колеги, гласувах против, защото се касае до още един провал на това Народно събрание. Едно смислено предложение имаше тук от БСП, което трябваше да се приеме, защото няма значение откъде идват смислените предложения. За какво става дума? Ставаше дума дали да защитим българските дребни производители, българските земеделски производители и изобщо да защитим българската средна класа, или отново да защитим и да дадем преференции и права на големите мултинационални вериги магазини. Всички се кълняхме през целия мандат, че ще направим нещо за българския производител, за българския търговец, но както се вижда нищо не стана. Сега, в края на мандата, можем да направим няколко малки, дребни стъпки, няколко крачки. Не е всичко, за което всички обещавахме и се кълняхме, но поне това. Така че, уважаеми колеги, поредният провал, поредното лобистко гласуване в полза на големите вериги магазини, на мултинационалните интереси, което ни води до все по-голяма колониална зависимост, което ни води

Параграф 19 – текст на вносител. Предложение на народните представители Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 20: „§ 20. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 се създава т. 9: „9. искане от доставчици на селскостопански и хранителни продукти, от организации на производители на селскостопански продукти, от организации на доставчици или сдружения на такива организации по искане на един или повече от техните членове или на един или повече от членовете на членуващи в тях организации, включително от други организации с правен интерес да представляват доставчици по искане на доставчик и в негов интерес, при условие че такива организации са юридически лица с нестопанска цел.“ 2. В ал. 3 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“. 3. Създават се ал. 4 и 5: 4 и 5: „(4) Когато Комисията е сезирана с искане по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 9, председателят с мотивирано разпореждане може да откаже да образува производство, ако случаят не попада в обхвата на приоритетите за правоприлагане, определени с правила, приети от комисията и публикувани на нейната интернет страница. (5) Разпореждането по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на чл. 64, ал. 3.“

по постъпили искания по чл. 38, ал. 1, т. 2-4 и т. 9, по получени сигнали и по други въпроси от своята компетентност. (2) При предварителното проучване Комисията има правомощията по чл. 45, т. 1, 2

ал. 5: „(5) Лицата, от които е поискано снемане на устни или писмени обяснения, трябва да се явят пред Комисията в определения срок.“ 3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7. 4. Създава се ал. 8: „(8) Задължението за предоставяне на информация в производствата по чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз се отнася за информацията, която обичайно е достъпна за лицата.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 27, като в ал. 2 думите „материалите по чл. 101 от този закон“ се заменят с „материалите, събрани във връзка с освобождаване и намаляване на санкция по реда на чл. 101“.“

а думите „предприятия и сдружения на предприятия“ се заменят с „предприятия, сдружения на предприятия или купувачи на селскостопански и хранителни продукти“. 2. В ал. 2: а) в т. 1 думите „предприятията или сдруженията на предприятия“ се заменят с „предприятията, „предприятията, сдруженията на предприятия или купувачите на селскостопански и хранителни продукти“; б) в т. 2 думите „предприятията или сдруженията на предприятия“ се заменят с „предприятията, сдруженията на предприятия или купувачите на селскостопански и хранителни продукти“; в) в т. 6 думите „предприятия или сдружения на предприятия“ се заменят с „предприятия, сдружения на предприятия или купувачи на селскостопански и хранителни продукти“; г) в т. 7 думите „предприятията или сдруженията на предприятия“ се заменят с „предприятията, сдруженията на предприятия или купувачите на селскостопански и хранителни продукти“. 3. Създава се нова ал. 3: „(3) Комисията може да извършва проверки по ал. 1 в помещения, превозни средства и в други обекти, различни от посочените в ал. 2, включително в домовете на всеки представител или член на управителните органи или на персонала на предприятия или на сдружения на предприятия, в случай на основателни съмнения, че документи или други записи, които са свързани със стопанската дейност и с предмета на проверката, се съхраняват там. При проверките служителите, определени със заповед на председателя на Комисията, имат правомощията

така: „1. целта на проверката и наименованието на предприятието, сдружението на предприятия или купувача на селскостопански и хранителни продукти, за което се иска разрешение да бъде проверено, а в случаите на искане за извършване на проверка по чл. 50, ал. 3 посочване на обектите;“ 3. Алинея 4 се изменя така: „(4) Административен съд – София област, се произнася по искането в деня на постъпването му с определение. В определението съдът посочва точното наименование на предприятието, сдружението на предприятия или купувача на селскостопански и хранителни продукти, което или който подлежи на проверка. Разрешението се отнася за всички помещения, превозни средства и други обекти, които се използват от проверяваното предприятие, сдружение на предприятия или от купувача на селскостопански и хранителни продукти. В определението, с което се разрешава проверка по чл. 50, ал. 3, съдът посочва конкретните обекти.“ 4. В ал. 5 думите „предприятия или сдружения на предприятия“ се заменят с „предприятия, сдружения на предприятия, купувачи на селскостопански и хранителни продукти или обекти по чл. 50, ал. 3“. 3“. 5. В ал. 6, изречение второ думите „предприятието или сдружението на предприятия“ се заменят с „предприятието, сдружението на предприятия или купувача на селскостопански и хранителни продукти“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 30: „§ 30. В чл. 52 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Събирането на доказателства при проверките на място се извършва от служителите на Комисията в присъствието на представители на предприятието, сдружението на предприятия или на купувача на селскостопански и хранителни продукти,

а думите „предприятия и сдружения на предприятия“ се заменят с „предприятия, сдружения на предприятия или купувачи на селскостопански и хранителни продукти“. 2. В ал. 2: а) в т. 1 думите „предприятията или сдруженията на предприятия“ се заменят с „предприятията, сдруженията на предприятия или купувачите на селскостопански и хранителни продукти“; б) в т.

§ 31: „§ 31. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения: 1. Заглавието се изменя така: „Сътрудничество при проучване с националните органи по конкуренция, с Европейската комисия и с други органи от Европейския съюз“. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Комисията си сътрудничи с Европейската комисия и с националните правоприлагащи органи по Директива (ЕС) 2019/633, получава и оказва съдействие, обменя информация, участва в провеждането на срещи и оказва взаимопомощ при упражняване на правомощията си по трансгранични разследвания на нарушения по глава седма „б“.“ 3. Създава се ал. 3: „(3) Комисията си сътрудничи, като получава и оказва съдействие, обменя информация и си оказва взаимна помощ с компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз, и с Европейската комисия по реда на Регламент (ЕС) 2017/2394.“

§ 33: „§ 33. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, изречение второ накрая се добавя „с Европейската комисия и с националните правоприлагащи органи по Директива (ЕС) 2019/633 и с Европейската комисия и компетентните национални органи по Регламент (ЕС) 2017/2394, а на конституираните заинтересовани лица – и до материалите, събрани във връзка с освобождаване и намаляване на санкция по реда на чл. 101“. 2. Създава се нова ал. 3: „(3) Комисията отказва да предостави достъп на страните и конституираните заинтересовани лица до информация, представена от лицата по чл. 38, ал. 1, т. 9, за която считат, че ако бъде оповестена, би навредила на техните интереси. В тези случаи лицето изрично посочва информацията и материалите, за които твърди, че съдържат информация, която засяга неговите интереси, като мотивира твърденията си и представя същите материали във вариант

комисия и националните органи по конкуренцията на държавите – членки на Европейския съюз, за постановените от нея временни мерки по производствата за нарушение на чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.“

Директивата на практика няма да може да бъде приложена в обхвата и размера, което касае нелоялните търговски практики и цели да защити доставчиците и производителите на земеделска продукция, а също така и заетите в хранителния бранш. Не стига, че сложихме прагове, за да може едно производство да бъде започнато съответно за нелоялните търговски практики – прагове на оборота, но сега вижте, какъв абсурд се предлага от Комисията за защита на конкуренцията. Доставчикът след като е успял да преплува цялото море от това да установи, че оборотът е над 3 милиона например и иска да санкционира – иска санкции от Комисията, ще попадне на следващото препятствие, а то се казва, че: Комисията може да откаже, мотивирано да образува производство, когато то не е в обхвата на приоритетите за неговото прилагане. Какви са тези приоритети? Кой ги е измислил? Кой ще каже кои са приоритетите на Комисията? Дали на този трети етап тя ще може да започне да се занимава с нелоялни търговски практики точно в сектора, който е най-ощетен и за който Директивата е разписана?! Ние наистина цял един раздел вкарваме в Закона за защита на конкуренцията. Претендираме, че този обхват трябва да бъде в пълния си размер по отношение на нелоялни търговски практики в земеделието и стоките с хранителни продукти, за които съответно доставчиците имат нужда от защита. Госпожа Александрова е предложила малко корекция на този текст, тоест, че мотивиран отказ може да има, когато има правила. Но първото е, че те трябва да са в обхвата. Трябва да има правила, които ще бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията. решава почти никакъв въпрос, ако ние не знаем приоритетите и тези приоритети са прекалено тесни, за да няма съпоставимост. Разпореждането по чл. 4 подлежи на обжалване. Кой ще седне да обжалва решението на Комисията за мотивиран отказ, когато изведнъж се окаже, че той не е приоритетен според приоритетите на Комисията? Предлагам наистина тези текстове да отпаднат. Те са абсурдни, защото единствено улесняват работата на Комисията за защита на конкуренцията да не образува нито едно производство по отношение на нелоялни търговски практики в земеделието и хранителната индустрия. Това е едно прилагане на Директива без никакви основания и възможности да бъде ефективен механизъм за защита именно на слабите сектори, защото нелоялните търговски практики идват от големите вериги. Те не идват от малките доставчици и производители, които всеки ден са подложени на

ли? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване текста на § 19, който получава нова номерация § 20 по редакция на Комисията. Гласували

Параграф 19 с нова номерация – § 20, е приет. Подлагам на гласуване текста, по който имаше изказване на § 20 с нова

няма да доведат до нищо, до никаква подкрепа и защита от страна на държавата към малките и средните земеделски производители. чрез Комисията за защита на конкуренцията допълнително ще прикриете тези нелоялни търговски практики от големите вериги. На първо четене Ви казах, че за две години, ако бяха приети директивите, може би тези 20 хиляди земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3, щяха да съществуват и нямаше да бъдат фалирали и тези човешки съдби нямаше да бъдат отказани от земеделското производство. Напротив, това, което днес Вие приехте с промените, допълнително ще доведе до фалит на българските дребни земеделски производители, защото днес между 40 и 95% е внос. Днес ние не ядем онази чиста българска, достъпна, питателна храна. Напротив, ние не знаем каква храна се внася, защото контролът на внесения готов продукт по веригата суровина – краен потребителски продукт не е равностоен на онази земеделска продукция и продукти, които са произведени у нас, затова гласувах против. Предлагам Ви добре да се замислите какво направихте. Ние от парламентарната група на „БСП за България“ категорично подкрепяме българските малки и средни земеделски производители. Благодаря за вниманието. (Частични Има ли изказвания по § 21 до § 44 по вносител, защото възнамерявам да ги подложа на общо гласуване?

Тези параграфи са приети. Прекратявам заседанието на парламента за 30 минути.